Josip (SDP)** Nastavljamo po redu - Prijedlog Zakona o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture", s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 124 Predlagatelj je Vlada RH. Prijedlog akta zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možete podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su provela nadležna tijela Hrvatskog sabora. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Nema ga, žao mi je. Idemo na raspravu. Žele li uzeti riječ izvjestitelji i predstavnici odbora? Ne. Otvaram raspravu. Nema Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Imamo sada prijavljenog poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića u ime kluba ili u vlastito? Izvolite poštovani zastupniče. U ime kluba HDSSB-a poštovani zastupnik Zoran Vinković. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Malo je čudno da ovo je jedan doista važan zakon, bez obzira što se radi o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke vijeća Europe za projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture", s konačnim prijedlogom zakona koji se nalazi u hitnom postupku da nema predlagatelja, dakle da nema predstavnika Vlade. Posebno što tijekom svih ovih godina, dakle i prilikom usklađivanja svih zakonskih normi sa Europskom unijom, odnosno puta Hrvatske u Europsku uniju da je vrlo malo jedinica lokalne samouprave, dakle općina i gradova uopće ušlo u određene projekte financiranja vodno-komunalne infrastrukture, a tu se pretežno misli na sustave odvodnje u općinama, sustave odvodnje u gradovima, zajedno sa prečistačima. Pa imamo jednu vrlo poraznu činjenicu da je svega od 600 općina svega 9 općina ušlo uopće u program IPARD, a da je svega nekoliko gradova, ja se tu mogu pohvaliti među kojima je i Đakovo ušlo u program IPA-u. A želim ovdje istaknuti i određene probleme koji su vezani upravo za povlačenje sredstava iz europskih fondova, a to je ono što je čitavo vrijeme na djelu u Republici Hrvatskoj, potpuna centralizacija. Tako da je dosadašnja praksa prema jedinicama lokalne samouprave, a vrlo malo napominjem vrlo malo sredstava i milijuna eura, tu jedino prednjači Osječko-baranjska županija koja ima i svoj ured u Bruxelessu, vrlo malo sredstava se povuklo iz pretpristupnih fondova Europske unije. među tim gradovima je i Đakovo ali želim ukazati na to da se često političkim odlukama nadležnih ministarstava, odnosno Vlade Republike Hrvatske mijenjao redoslijed koji je bio koji je bio vezan za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova i nažalost ukoliko uđete kao jedinica lokalne samouprave u jedan program, dakle u jedan pretpristupni fond praktično postoji nepisano pravilo da vam je zabranjen ulazak i onemogućuje se financiranje drugih projekata iz iz pretpristupnih, a u budućnosti strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije. Ono što ovaj zakon u svakom slučaju dakle neće riješiti to je pitanje samog financiranja vodno-komunalne infrastrukture jer ovdje se radi o uzimanju kredita između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, no želim ukazati upravo na probleme koji su prisutni u svakodnevnom svakodnevnom životu, ali isto tako moram napomenuti da se nadam da predstavnik Vlade gleda prijenos sjednice Hrvatskog sabora i da će vidjeti ono na što i kao klub HDSSB-a želimo upozoriti. To je prvenstveno, dakle veliki problemi koji su vezani je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, to je vezano uz neusklađivanje katastra i gruntovnice, obzirom da gruntovnica seže u nekim jedinicama lokalne samouprave bez obzira što je nekoliko puta potpisan također jedan sličan ugovor. Tada je to bila Svjetska banka za obnovu i razvoj, određeni programi Europske banke za obnovu i razvoj jesu novci potrošeni u druge projekte, a nismo riješili osnovni preduvjet da bi mnoge jedinice lokalne samouprave mogle ući u ove projekte. To je katastar, gruntovnica i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Drugi problem koji je vezan za financiranje vodno-komunalne infrastrukture je da ono što u svakom slučaju treba izbjeći i treba uskladiti zakonski okvir, da jedinice lokalne samouprave kao nositelji tih projekata, dakle izgradnja sustava odvodnje sa prečistačima i sve druge vodno-komunalne infrastrukture moraju biti oslobođene od plaćanja vodnog doprinosa. Dakle, taj iznos vodnog doprinosa u mnogome je čak i nekoliko puta veći od onog komunalnog doprinosa i normalno da jedinica lokalne samouprave, dakle općine i gradovi, oslobađaju jednu takvu infrastrukturu i takvu građevinu od općeg interesa ne samo za svoju jedinicu lokalne samouprave nego i za praktično zaštitu zaštitu okoliša oslobađa komunalni doprinos tako da u ime kluba tražimo i rješenje po kojem će država, odnosno Hrvatske vode osloboditi takve građevine od plaćanja vodnog doprinosa jer je i u Hrvatskim vodama, ali i samoj odnosno Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija bitnije da po meni bi trebalo biti bitnije da građani dobiju standard 21. stoljeća i da ne plaćaju nešto što doista nema veze u ovom trenutku jer u te projekte su prije svega uključena i Republika Hrvatska i Hrvatske vode i bitno je ovdje napomenuti da se treba osloboditi tog Treći problem koji se ovdje javlja bez obzira, dakle što ćemo podržati, dakle ovaj Okvirni ugovor o podizanju zajma za financiranje vodno-komunalne infrastrukture. Normalno da ovo ukazuje i to da smo doista u svakom trenutku siromašna država kad za sve projekte moramo uzimati zajmove. Treći problem je što u tim projektima bez obzira koliko to ja bih rekao čak i patetično zvučalo mi u projektu koji je vrijedan evo na području grada Đakova gotovo 36 milijuna eura moramo upotrijebiti potpuno europsku tehnologiju. Dakle, u izradi tog projekta u samoj finalizaciji vrlo je malo hrvatskog proizvoda, a ja bih se usudio čak reći da će vjerojatno biti i vrlo malo hrvatske građevinske operative, operative i radne snage. Dakle, to su osnovna tri problema koja su vezana za financiranje vodno-komunalne infrastrukture. Četvrti, najbitniji problem koji se ovdje javlja to su izuzetno mali proračuni jedinica lokalne samouprave koji ne mogu pratiti ovakve projekte obzirom da smo evo prije nekoliko mjeseci upozoravali što će se desiti sa onom tzv. mini poreznom reformom Vlade Republike Hrvatske jer doista dolazi do daljnjeg siromašenja proračuna jedinica lokalne samouprave koji sa godišnjim proračunom od 7 ili do 100 milijuna kuna ili 200 milijuna kuna ne mogu pratiti ovakve projekte koji su izraženi u milijunima eura. Zadnji problem koji je vezan za potpisivanje i izradu vodno-komunalne infrastrukture, a moramo to otvoreno reći i sa ove govornice je povećanje cijene usluga koja će ići prema građanima. Dakle, to su standardi i problemi koji su vezani, dakle za samu izradu vodno-komunalne infrastrukture. Sljedeći problem koji je vezan za samu izradu vodno-komunalne infrastrukture je nedostatak struke. Dakle, nedostatak struke. Svjedoci smo bili da i u prošlom sazivu, pa i onim prijašnjim sazivima Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade da su često imenovane osobe prema političkoj podobnosti. No, želimo upozoriti da se upravo sada u Hrvatskim vodama rade čistke, jer se doista zamjenjuju, ja ne bih rekao stranački kadrovi nego se smjenjuju stručnjaci koji su dugi niz godina pokazali i svoju sposobnost, praktično i obranili velike gradove od poplava, a zamjenjuje ih se na primjer sa direktorom hotela koji ima iskustvo, dakle u vođenju turističke ponude u jednom od najljepših gradova Slavonije ali u izuzetno lošem hotelu. Dakle, govorim o smjeni šefa Hrvatskih voda u Osijeku koji se zamjenjuje direktorom hotela Dunav iz Vukovara, dakle čovjekom koji nema nikakve stručne sposobnosti. Isto to će se desiti i u Vinkovcima, dakle u slivu beach Bosut. Isto to će se desiti na svim, dakle razinama gdje će se zamijeniti ja bih rekao stručnjaci, zamijenit će se prije svega podobnicima sa stranačkom iskaznicom. To isto se gospođo zamjenice ministra dešava i u Hrvatskim šumama i očigledno da ovoj Vladi nije stalo do toga, a to se može desiti i u državnoj ergeli Đakovo gdje ćete postaviti jednog izuzetnog stručnjaka '48. godište koji je 2 godine na Zavodu za zapošljavanje, koji konja nije vjerojatno vidio ni na televiziji, a vjerujem da nije bio ni na ovom ručku na ergeli kada su se održavali Đakovački vezovi. Tako da evo podržat ćemo kao klub HDSSB-a ovaj zakon uz sve ove probleme. želimo da Vlada uoči ove probleme, a isto tako se protivimo ovom čišćenju stručnjaka iz Hrvatskih voda. ovom čišćenju stručnjaka iz Hrvatskih voda. Ako je netko kriv i ako je netko napravio određene greške i u Hrvatskim vodama i u Hrvatskim šumama, tada to Vlada treba i objasniti, a ne smijeniti ljude dolaskom ili telefonskom sjednicom i zamijeniti ih kadrovima koji sa vodnim gospodarstvom nemaju nikakve veze osim što vjerojatno ujutro kada se briju otvore slavinu ili puste vodu iz vodo kotlića. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Time smo iscrpili listu klubova prijavljenih za raspravu o ovoj temi. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. I prvi je poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite poštovani zastupniče. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra. Evo ja osobno podržavam ovaj Sporazum o ovom Okvirnom zajmu sa Razvojnom bankom Vijeća Europe jer je to jedan u nizu projekata kojeg je već do sada Republika Hrvatska ostvarila sa tom bankom. Činjenica da smo povukli gotovo 400 milijuna eura u proteklom vremenu za 16 takvih zajmova od čega su 3 bila direktno Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za kreditiranje poduzetnika. Ovaj mi je posebno drag zbog toga što se tiče komunalne infrastrukture, tj. vodo opskrbe i sustava odvodnje. Mi smo do sada već imali ovakvih zajmova i on je praktično gotovo isti kao i svi dosada. godina počeka, 15 ili 20 godina otplate, nešto što je prihvatljivo za RH s obzirom i na kamate koje se kreću na nivou EU … u trenutku povlačenja tranši tj. isplata od strane banke. Dobro je i to što je predviđeno znači da ovaj kažem projekat traje gotovo 20-ak godina u otplati tako da u ovoj situaciji RH omogućava određene manevre. Dobro je i to što ćemo već u 2012. godini moći povući 150 milijuna kuna jer je to opet kažem pomoć ovom dijelu. Pogledao sam malo Plan upravljanja Hrvatskim vodama i sad mi tu nije jasno jer ovaj ugovor jasno kaže da su to sredstva kojima će se pomoći Hrvatskim vodama u ovoj 2012. godini, međutim u Planu upravljanja tih sredstava nema, nisu planirana. Tako da evo to doživljavam kao jednu pomoć Vlade Hrvatskim vodama čiji su prihodi pali u ovoj proračunskoj godini. I to je vidljivo iz njihovog plana pogotovo u dijelu održavanja održavanja ili izgradnje infrastrukture posebno na vodne sustave odvodnje gdje imamo gotovo 500 milijuna kuna ulaganja manje u odnosu na prošlu godinu iz sustava vodoopskrbe 250 milijuna manje. To je zasigurno problem za lokalnu zajednicu, pogotovo ovaj dio uz more na otocima, u priobalju koji jednostavno evo u sezoni sad u ovom vršnom opterećenju traže i imaju problema. A opet kažem zaduženi smo kao država brinuti o stanju mora i o stanju okoliša. Meni je posebno ovo iz povijesti drag jedan projekat to je tzv. CEB IV koji se zvao izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima. To je bio jedan višesektorski zajam u iznosu 386 milijuna kuna koji je bio praktički prekretnica u odnosu RH spram hrvatskih otoka gdje smo mi u proteklih 8 godina izgradili ili dogradili ili sanirali ili uredili gotovo 100 objekata. Od toga 50 njih u sustavima vodoopskrbe i odvodnje i na taj način smo pokrenuli pitanje rješavanja zaštite voda, posebno kažem na hrvatskim otocima. Nadam se da će i te, ovdje piše da je ovo za širu zajednicu, znači širu okolinu, da je to znači moguće namijeniti i hrvatskim otocima da nam se ne bi desilo kako pojedini su zajmovi i predviđali da se odnosi samo ili na kontinentalni dio ili samo na određena specifična područja, ali uglavnom su tu otoci kažem ostajali bez mogućnosti da participiraju sa tim sredstvima, a znam da je želja uvijek bila razvojne banke Vijeća Europe i njihovih tehničkih komisija da se financira gotovost svih projekata. Znači, znam da smo osobno kažem u tim sustavima odradili pojedine faze i mnogi su ostali nezavršeni. Pitam, to ćete nam nadam se evo kasnije u svom obraćanju reći, da li je moguće da se ta sredstva iskoriste za dovršetak i da li će ti projekti imati mogućnost ili prioritet u odnosu na sve ostale kako bi se stvorila gotovost znači i funkcionalnost započetih projekata koji nisu do kraja završili. zajam CEB IV iz 2004. godine zaista postigli puno posebno na području obrazovanja gdje smo na svim malim otocima i Šibenske i Zadarske županije, Dubrovačko-neretvanske i Primorsko-goranske uspjeli obnoviti sve škole, gdje smo uspjeli obnoviti sve ambulante i sanirati ili izgraditi domove za socijalnu skrb. Kažem, ono što me posebno interesira je i to da pitanje roka korištenja mi imamo kažem 20 godina, međutim ovdje stoji da ćemo sa 31.12.2016. završiti taj zajam. Mi smo imali puno manji zajam, znači 386 milijuna kuna i trajao je punih 8 godina i završit će tek u 2013., tražili smo jedno produženje pa drugo jer radi se zaista o nemalim sredstvima, ali i vrlo zahtjevnoj instituciji koja ne dozvoli da se projekti vode na krivi način tj. da se ne vide učinci tih projekata. Pitam se da li su Hrvatske vode, da li je Ministarstvo poljoprivrede zaista spremno na takav jedan angažman s obzirom na sve ostalo? Vidim da ovo ide prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, da će tu se stvoriti jedan dio kojeg već imamo dosada u angažmanu i određenih plaćanja subvencija i svega ostalog. Da li smo spremni tehnički izvesti znači sve ovo što zajam od nas traži, a mislim da je poprilično u ovom ugovoru jednostavan jer mi smo sve ostale sve ostale zajmove već unaprijed morali imati projekte da bi mogli dobiti zajam? Ovdje projekata nema, ne vidimo ih, ne znamo na koga će se odnositi. Da li će to biti onda pušteno samo kažem određenim pojedincima, politici da određuje koji su to gradovi, općine koji zasluže tu pomoć ili ne. Zbog toga kažem imam određenih skepsi prema ovakvom načinu, ali kažem podržavam zbog toga što vjerujem da je ovo dio tog investicijskog ciklusa koji se stalno i najavljuje, a sredstva su vrlo povoljna i na neki način državu barem sljedećih 5 godina ne koštaju ništa. Evo, toliko od mene pa volio bih čuti od zamjenice što je zaista u ovom projektu riječ. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku prijavljenu i to od poštovane zastupnice Ane Lovrin. Da čujemo. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Boriću da slažem se da bi trošenje sredstava za koje se zadužujemo moralo biti transparentno i da su sredstva ova trebala biti predviđena u planu da bi se vidjelo kada se dobiju i kome će ona otići da ne budu ad hoc donošene odluke kome i kako, ali kaže narod ima jednu poslovicu dobru, kaže nije svako zlo za zlo. Pa onda možda i nije tako zlo da tih 150 milijuna koji bi se povukli u 2012. nema u tom planu jer se onda možemo nadati da će upravo taj novac da bi mogao biti usmjeren na pokriće troškova vodoopskrbe za otoke. Mi znamo, i o tome je bilo govora i u javnosti, a i u ministarstvu je bilo obećanja da će se iznaći ona sredstva koja su u proračunu 2012. smanjena za tu namjenu pa sada imamo situaciju u kojoj su otoci bez vode, a u državnom proračunu nema novca za subvencioniranje prijevoza na otoke. I to možda javnost ne zna, ali vodu na otocima koja se dovozi vodonoscima, dakle po cijeni vode iz gradskih, iz obalnih vodovoda imaju samo osobe koje imaju prebivalište na otoku. Sve druge osobe plaćaju tu vodu u punoj cijeni cijenu vode plus puni trošak prijevoza prijevoza na otok. Dakle, to što država subvencionira, subvencionira samo za autohtono stanovništvo. I za tu namjenu u proračunu novca je ponestalo. A ponestalo je zato jer je u proračunu srezan, kod donošenja proračuna, a znalo se već tada da neće bit ta sredstva dovoljna, jer i ona u 2011. su su premašena. Evo, pa zato mislim, zato sam rekla nije svako zlo za zlo i ja apeliram, jer je rečeno iz Vlade i ministarstva da će se iznaći sredstva, pa evo moguće da to budu i upravo ta. Hvala. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Pa, evo mislim da ovaj zajam ne dira možda ovaj problem vodoopskrbe Hrvatskih malih otoka. Koliko sam čuo od ministra, zadnji puta kada je bio u Saboru, to je pitanje riješeno. Iako, kažem oko toga bi se dalo sporiti jer činjenica jest da je po zakonu, komunalnom gospodarstvu dužnost gradova i općina da osiguraju svojim stanovnicima vodu. Država je tu pomagala i pomaže, i mislim da tu, kažem se našlo sretno rješenje i to će funkcionirati. Međutim, mene muči ovdje više, kažem kroz ovaj plan upravljanja voda vidljivo je da su nam regionalni vodovodi, koji su krenuli, koji su u velikoj fazi izgradnje, kroz ovaj plan upravljanja za 2012. godinu od Slavonije pa do Dalmacije ostali na minimalnim sredstvima. Na minimalnim sredstvima jer očito ih nema dovoljno. I pitam se na koji način ćemo mi onda dovršiti te velike investicije, gdje samo u Zadarskom zaleđu, Ravnim kotarima imamo nekoliko desetaka tisuća kuća koje treba opskrbiti vodom, koje je nisu imale stotinama godina. A kažem, plan upravljanja Hrvatskim vodama predviđa, evo koliko vidim ovdje svega milijun kuna, ulaganja u takav jedan vodovod. Bez obzira na sve sporazume koje smo do sada potpisivali i koji su se u ime države, kažem preuzimali kao obaveze. Zbog toga, evo se nadam da će možda i ovaj zajam pomoći barem u dijelu toga, da se ta sredstva pronađu i da ti objekti dođu u fazu gotovosti. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I na kraju rasprave poštovana zamjenica ministra Ministarstva poljoprivrede, gospođa Španjol Snježana. Izvolite

vašim pitanjima i nadam se da neću ništa preskočiti. Naime, ovaj zajam je dodatno ulaganje koje će pratiti plan upravljanja. Znači plan upravljanja svojim proračunom i sve vezano za EIB i CEB je plus. 150 milijuna eura je plus. Tako da se sa dodatnim zajmovima procjenjuje ulaganje u vodno gospodarstvo do 2,5 milijarde kune u 2012. do kraja 2013. Jer kako ste sami naglasili neki projekti su izuzetno veliki i ne mogu se realizirati u 2012. godini. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo reći da smo mi uspjeli usprkos dosta negativnoj financijskoj u razgovoru sa bankama dogovoriti jedan ovako povoljni zajam za CEB zajedno sa EIB-om to je 150 milijuna eura dodatnih ulaganja, uz već odobrena novčana sredstva. U proceduri donošenja su i odluke Vlade o dodatnim zajmovima za vodu, za ulaganje u vodno gospodarstvo sa EBRD-om i sa Erste bankom, tako da ćemo doći do 2,5 milijarde kuna. dovršetak projekata, naime kroz IBRD su bili financirani projekti vezani za Jadran I, Jadran II i Jadran Nažalost, pojedini projekti još i dan danas nisu realizirani, iz razno raznih razloga, od problema sa izmjenom prostornih planova, od problema sa pravima služnosti koji nisu pravovremeno dodijeljeni. Mi ćemo što se tiče ministarstva ubrzati procedure, maknuti administrativne terete i pokušati riješiti i taj dio to je prije moguće. Ono što je dodatno ukazano kao problem, je slaba realizacija. Iskreno, znači slično je kao i u EU fondovima, gdje postoje želje, postoje htjenja, al mislim da je netko ovdje od vas poštovani zastupnici, naglasio i tehničku pripremljenost, nedovoljan broj ljudi u lokalnoj sredini koji bi mogli pratiti jedne takve velike projekte. Upravo iz tog razloga se pripremaju zajedno nakon usvajanja ovih odluka Vlade, što pretpostavljam da će biti idući tjedan. Napravit će se liste po prvi put projekata iz kojih će se razvidno vidjeti za što su sredstva namijenjena, što do sada nije bio slučaj. Bit će objavljenje na stranicama Hrvatskih voda i ministarstva, gdje će se točno vidjeti iz kojih sredstava, na koji način i kako će biti pojedini projekti financirani. Događalo se to da su projekti jednostavno blokirali financijska sredstva, a nije bilo realizacije. Tako da oni koji su bili u mogućnosti nešto realizirati jednostavno nisu mogli doći do novca, ovako da tako kažem jedna dosta čudna situacija. Mi smo to iz analizirali u Hrvatskim vodama, u Ministarstvu poljoprivrede uprave za vodno gospodarstvo i napravit ćemo maksimum da se poveća realizacija. Projekti su bili čak i u fazi, niti ishođenja građevinskih dozvola, ni lokacijskih dozvola, nego su, ne govorim o svima nego nekima, nego su bile liste želja. Mi pokušavamo to sad dovesti na razinu realizacije i iskoristit ćemo sve mogućnosti da do toga dođe. Vezano za otoke, vezano za Zadarsko zaleđe, naravno i preko EBRD-a i preko ostalih ministarstva. unutar različitih ministarstva postojali su različiti zajmovi, nije bilo koordinacije, mi smo na tome sad inzistirali zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja, zajedno sa zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i sa ostalim institucijama. Koordiniramo i EIB 1, EIB 2, i nalazim mogućnosti iz kojih sredstava bi se mogli financirati koji projekti, da nam se ne dogodi da jedan projekt se prijavljuje u više ministarstva i da jednostavno nema onda realizacije. Radimo na koordinaciji i tu smo jako zadovoljni. Priprema se isto jedan strateški dokument, gdje će se točno vidjeti koje su mogućnosti, također vezano za IPARD, gdje u sklopu IPARDA postoji mjera ulaganja u ruralnu infrastrukturu i tu se također mogu povući značajna sredstva. Vezano za stručnjake i zapošljavanje, evo to ću na kraju reći. Naime, ja na žalost ispred Ministarstva poljoprivrede moram reći da smo mi zaprimili izvješće Državnog ureda za reviziju i da gotovo nema institucije u kojoj nije bilo vrlo sumnjivih poslovanja i nepravilnosti u financijskom poslovanju. Vezano s tim da su istrage u tijeku, mi ne možemo izaći u javnost dok se istrage ne završe. Tako da poštovani gospodine saborski zastupniče Vinković i o Hrvatskim šumama je bilo natpisa i o Hrvatskim vodama je bilo natpisa i o ostalim institucijama tako da s obzirom na nepravilnosti koje su utvrđene mi nešto kao odgovorno Ministarstvo poljoprivrede moramo po tom pitanju poduzeti. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Imamo prijavljena dva ispravka. Prvo je poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Pa ispravljam netočan navod uvažene zamjenice da nije bilo koordinacije do sada što bi ispalo da da različita tijela državne uprave i ministarstva i Hrvatske vode kao javno poduzeće nisu surađivali. Točan je navod da je bilo koordinacije da su se između ministarstava i regionalnog razvoja, i poljoprivrede, i Ministarstva mora bivšeg i Hrvatskih voda potpisivali međusobni godišnji sporazumi gdje su se udruživala sredstva i na taj način investirale investicije. Znači ne bi toga bilo ni tih sporazuma da tih međusobnih uvažavanja i potpisivanja tih sporazuma nije bilo. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda ima poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite poštovani odgovorila na ono što je vjerojatno opravdano zakasnila na ovu točku dnevnog reda, a prije svega je to bitno upravo i u uzimanju ovih zajmova, isto tako izgradnji a i sama je pričala o tome kako su prošli određeni projekti. A dopustite i sami da je ova točka bez predlagatelja počela počela prilično čudno. Pa evo ja ću samo iskoristiti tu i navesti te probleme. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupniče ispravite netočan navod jer ste se za to prijavili. A što se tiče

Niste vi prvi puta u Hrvatskom saboru da znate da se prijavljuje za stolom sa prijavnicom, a dizanje ruke može značiti da tražite pauzu, da vam nije dobro, da želite zaustaviti nešto. Ja ne mogu čitati što vi mislite, niti želim čitati što vi mislite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Čak sam rekao na glas, ali na stranu to što nije dobro. Eto dakle to su imovinsko-pravni odnosi, ne postojanje geodetske katastarske izmjere iako su novci potrošeni, mali proračun jedinica lokalne samouprave, konačno će izrada ovih projekata utjecati na povećanja cijene usluge građanima i dosadašnja forma centralizacije prema upravo projektima pretpristupne Unije. A ispravljam sada dopustite mi netočan navod, mene ne zanima gdje su istrage da li su u Hrvatskim šumama ili Hrvatskim vodama ali činjenica je da se stručnjaci zamjenjuju podobnicima. **Leko, Time je rasprava o tekstu zakona završena. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo